I još ćemo jednu točkicu malu – - Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o vinu – predlagatelj Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MDS-a, P.Z. br. 683 Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, poljoprivredu i šumarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja, poštovani zastupnik Željko Pavlic dodatno obrazlaže Prijedlog. Izvolite.

i s drugim zakonom. Tražim vašu pomoć, a tražim pogotovo evo pomoć predsjednika Sabora, ne zbog toga što je to Zakon o vinu, nego zbog toga što se radi o očitoj nepravdi i problemu koji koji je prisutan u našoj poljoprivredi. Naime, o čemu se radi. 2002. godine donesen je Zakon o posebnom porezu na alkohol, 2003. godine donesen je Zakon o vinu, 2006. godine donesen je pravilnik o voćnim vinima. Prema dakle ovom Zakonu o posebnim porezima na alkohol prema članku 9. vina su oslobođena tog poreznog poreznog nameta, tj. plaća se porez od 0 kuna. Prema Zakonu o vinu i voćna vina su uključena u taj zakon, ali što se na žalost na terenu dešava? Ministarstvo financija tumači zakonske propise na jedan način, Ministarstvo poljoprivrede tumači opet propise na drugi način. poljoprivrede to je jasno i ja sam postavio zastupničko pitanje i Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu financija. Ministarstvo financija ostaje kod svog stava jer tako piše u Zakonu o posebnom porezu na alkohol, dok je u Zakonu o vinu dakle voćno vino je u članku 1. definirano kao …/Govornik se ne razumije./… vina. O tome govori Ministarstvo poljoprivrede, citiram odgovor iz zastupničkog pitanja. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede govori, dakle prema Zakonu o vinu vinom se smatraju proizvodi od grožđa kao i proizvodi od voća, odnosno voćnih vina. Dakle, prema Zakonu o vinu vinom se smatraju proizvodi od grožđa, kao i proizvodi od voća, odnosno voćnih vina. u rujnu 2003., ožujku 2004., svibnju 2006. Ministarstvu financija uputilo Prijedlog izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na alkohol koje bi uključile voćno vino u kategoriju vina s istim obračunom poreza kao dakle vino mogli bismo reći užem smislu. Na žalost samo Ministarstvo financija nije išlo sa svojom promjenom zakona. Ja sam kontaktirao i s jednim i s drugim ministarstvom. Ministarstvo financija rekli su dakle s obzirom da su da su oni snažni bi se reklo u tom odnosu, da treba mijenjati Zakon o vinu. Ja sam krenuo tim putem. Dakle predlažem određene promjene Zakona o vinu u članku 3., u članku 4. dakle da se u tu grupu izričito navede da je vino u smislu ovog Zakona dakle vino napravljeno od grožđa ili voća, isto tako da je vino u užem smislu zakona također vino od voća. Vlade, odgovor Vlade je negativan, ali opet Vlada ne daje nikakvu alternativu u skorije doba, Vlada Republike je mišljenja da se pitanje oporezivanja vina i voćnih vina posebnim porezom treba regulirati u sklopu novog trošarinskog zakonodavstva čije će se usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije prema nacionalnom programu Republike Hrvatske provesti tijekom 2008. godine. Znači tek sljedeće godine možemo očekivati da će doći do određenih promjena. Samo da napomenem da trenutno u Republici Hrvatskoj ima 75 proizvođača voćnih vina s površinama od 66 hektara, s proizvodnjom od tisuću i 600 hektolitara vina te prometom vina od 2006. godine od tisuću i 500 hektolitara vina. Ta vina su popularna u zemljama srednje Europe, znači otvoren nam je prostor i za izvoz. Turisti srednje Europe dolaze u Hrvatsku, isto su interesenti za potrošnju tog vina. Mnogi proizvođači voćnih vina uzeli su upravo kredite, zadužili su se da bi mogli saditi voćnjake i raditi voćna vina. Zašto? Zato jer su ta vina skuplja normalno od običnih vina, veća je zarada, a k tome u poljoprivredi moramo svi težiti da s malim serijama, intenzivnom proizvodnjom dobijemo kvalitetniji proizvod kojega ćemo skuplje dakle prodati, ali da taj proizvod opet bude konkurentan jer naplatom ovog poreza ta naša vina su skuplja od vina iz uvoza i što se dešava? Dešava se to dakle da ćemo si zatvoriti izvoz, a otvoriti uvoz vina. Evo isto imam dopis jednog proizvođača koji govori kada ćemo biti i mi proizvođači voćnog vina izjednačeni i po pravima sa proizvođačima iz Grožnja, u dilemi smo i usprkos kreditnog zaduženja dalje nastaviti sa proizvodnjom ili iskrčiti voćnjak kupina. Evo Vlada je na žalost dala negativno mišljenje. Dakle sumnjam da će se tu bilo što moći moći napraviti, ali imamo alternativu da se još dakle 28. lipnja, prije tjedan dana odmah napravio poslije rasprave na odboru i Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o posebnom porezu na alkohol, dakle gdje promjenu članka 9. On je prošli tjedan u saborskoj proceduri, evo sad ide molba na predsjednika da taj zakon odradimo u što skorijem roku. Evo, tu tražim i vašu podršku da taj zakon dođe na raspravu. Možemo ga staviti kao P.Z.E. na ovu sjednicu. I nek se onda na jesen usvoji u drugom čitanju da se ove godine taj problem riješi. Ako ćemo čekati 2008. godinu onda mislim da će biti velikih problema a svi bi htjeli sačuvati svoju proizvodnju, smanjiti uvoz a povećati izvoz. Evo hvala lijepa.